Поставям на гласуване направеното процедурно предложение

изказвания? Господин Георгиев, заповядайте.

Уважаеми господин председател, уважаеми колеги народни представители!

си мисля, че това